Idemo na slijedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, drugo čitanje, P.Z.E. br. 521 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! **Žigman, Ante** Hvala lijepo gospodine predsjedniče! Dame i gospodo zastupnici! da se nalazi u drugom čitanju Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Nakon prve rasprave koja je provedena ovdje tijekom ljetnog zasjedanja važno je reži dakle da je Europska komisija izdala izvješće o nepretku Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji tzv. progres report u kojem je istakla da što se tiče monetarnih kretanja, dakle promjena u zakonodavstvu vezano za Hrvatsku narodnu banku da nije bilo nikakvih promjena i da je u tom smislu potrebno pokazati spremnost dakle izmjene položaja Hrvatske narodne banke prije ulaska u Europsku uniju. U svakom slučaju, ovaj prijedlog konačnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci zapravo Vlada kao predlagatelj još jednom dakle potvrđuje spremnost Republike Hrvatske u poduzimanju promjena s ciljem ostvarenja članstva Republike Hrvatske u Ono što je važno dakle da izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci se odnose na integraciju Hrvatske narodne banke u europski sustav središnjih banaka u trenutku ulaska Hrvatske u Europsku uniju i prenošenje dijela ovlasti Hrvatske narodne banke ali i naravno uključivanje što nije ništa manje važno Hrvatske narodne banke a i time i Hrvatske uopće u gospodarsku politiku Europske unije zasnovanu na načelima otvorenog tržišnog gospodarstva i slobodne konkurencije. Ovim izmjenama se također stvara okvir što nije ništa manje važno da za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj. Svima nam je vrlo poznato da hrvatski građani veliki dio svoje štednje zapravo drže u eurima i u tom smislu se izmjenom tog zakonskog okvira i kreiranjem zakonskog okvira za uvođenje eura potvrđuje spremnost Republike Hrvatske dakle da na određeni način usvoji valutu, naravno kasnije kada za to dođe vrijeme i kad se ispoštuju svi mastriški kriteriji koje će osigurati trajnu i nedvojbenu stabilnost na ovom sustavu što je u posljednjih dvadesetak godina su hrvatski građani nažalost na niz primjera doživjeli i gubili dakle svoju imovinu. Ovime će dakle Vlada pokazuje, dakle Sabor kada izglasa ovaj zakon potvrditi tu spremnost. Treba reći dakle da je ova izmjena zakona vezana za pregovore oko poglavlja 17 ekonomska i monetarna politika za koji je završeno dakle i eksplanatorni screening i bilateralni screening, dakle screening na kojem je da izbjegnem engleski naziv, gdje je Hrvatska pokazala svoju pravnu situaciju i Europska komisija dakle Hrvatskoj njenu. I u tom smislu dakle su i ove izmjene i dopune ovog zakona u potpunosti usaglašene sa pregovaračkim stajalištima koje je potvrdio Nacionalni odbor. Ponavljam dakle izmjena ovog Zakona se u potpunosti već nalazi i ovdje je ugrađena dakle pregovaračko stajalište koje je usvojio Nacionalni odbor Republike Hrvatske za pristupanje i samim time dakle se samo potvrđuje već izrečeni stav Nacionalnog odbora kojeg, kojeg čine u najvećem dijelu uvaženi članovi Sabora. Dakle u raspravi koja je provedena tijekom prvog čitanja na Odboru za financije i državni proračun iznijeta je primjedba kako je nužno utvrditi odredbe vezane uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji niti uvođenje EUR-a kao novčane jedinice Republike Hrvatske. Dakle da to nije nužno napraviti. Pregovaračko stajalište i pregovori dakle i «screening» su pokazali da je tako nešto nužno sada utvrditi kako bi se pokazala spremnost u tom dijelu prilagodbe budući da nedvojbeno u tom trenutku to treba stupiti na snagu i u tom smislu je, su te obveze uvrštene u odredbe teksta predloženog zakona koji se nalazi pred vama. Također Odbor za zakonodavstvo iznio je primjedbu na članak 1. i 6. Prijedloga zakona navodeći da je potrebno preispitati rješenje prema kojem Hrvatski sabor ne bi ubuduće potvrđivao Statut Hrvatske narodne banke te izrazio mišljenje da nije prihvatljiv institut davanja mišljenja Hrvatskog sabora na Statut Hrvatske narodne banke. Također ova primjedba nije mogla biti prihvaćena iz razloga što je pregovaračko stajalište na takav način Hrvatske narodne banke. Ja bih također rekao dakle da smo ovdje dodali obvezu u odnosu na prvo čitanje dakle obvezu Hrvatske narodne banke, obvezu guvernera da se dva puta godišnje obrati ovom Visokom domu dakle Saboru i da dakle informirati Sabor o svom poslovanju, o svom radu i monetarnim kretanjima. Dakle uz polugodišnje i godišnje izvješće dodatni dakle napor i dodatni izlazak guvernera pred Hrvatski sabor i naravno u tom smislu će se preispitivati njihov rad. Dakle Sabor će u tom segmentu imati vrlo važnu kontrolu nad radom Hrvatske narodne banke i naravno onoga što je njen cilj dakle osiguravanje makroekonomske i monetarne stabilnosti i naravno u svakom slučaju dio poslovanja koji je izuzetno važan za sve građane Republike Hrvatske, a to je nadzor banaka

u Republici Hrvatskoj. U tom smislu Vlada predlaže dakle Saboru da prihvati ovaj Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je razloge i uvjete koji nameću potrebu izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te predlaže da se predložene izmjene i dopune ovog Zakona prihvate. Postojeći Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci u najvećoj mjeri je već usklađen s pravnom stečevinom Europske unije i ima uglavnom ugrađena rješenja iz Protokola o statutu europskog sustava središnjih banaka. Međutim tijekom priprema pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u poglavlju ekonomska i monetarna politika tijekom ove godine uočeno je nekoliko odredbi postojećeg zakona koje nisu usklađene s navedenim protokolom. Ove primjedbe i mišljenja pregovaračkog tima uvažene su i ugrađene u Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Najveći dio izmjena i dopuna zakonskih odredbi odnosi se na integraciju Hrvatske narodne banke u europski sustav središnjih banaka, prenošenje dijela ovlasti Hrvatske narodne banke na europski sustav središnjih banaka ali i uključivanje Hrvatske narodne banke u opću gospodarsku politiku Europske unije zasnovano na načelima otvorenog tržišnog gospodarstva i slobodne konkurencije. Također izmjenama i dopunama stvara se zakonski okvir za uvođenje EUR-a u Republici Hrvatskoj kada se za to ostvare uvjeti. Rok za uvođenje EUR-a nije formalno definiran ali se očekuje da svaka nova članica kontinuirano poduzima korake u tom pravcu. Ovakve promjene ne znače isključivanje Hrvatske narodne banke u provođenju njenih zadataka već i omogućuje aktivno sudjelovanje Hrvatske narodne banke u utvrđivanju monetarne i devizne politike na razinu cjelokupnog sustava europskih središnjih banaka te izdavanje novčanica i kovanog novca ali uvažavajući zajednički interes država članica Europske unije. Prema Konačnom prijedlogu zakona integracija Hrvatske narodne banke u europski sustav središnjih banaka nastupit će onda kada Hrvatska bude primljena u To konkretno znači da će se odredbe, određene odredbe pa i cijela nova poglavlja, poglavlje 8. članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i poglavlje 9. uvođenje EUR-a kao novčane jedinice Republike Hrvatske primjenjivati onda kada se to i dogodi. Do tada moramo imati zakonodavno riješena i usklađena mnoga područja pa i ovo monetarno područje sa pravnim stečevinama Europske unije. Potrebno je također istaći da Hrvatska narodna banka ostaje neovisna u dijelu svojih zadataka koji se odnose na odobravanje rada i nadzor banaka te regulaciju njihovog poslovanja u Republici Hrvatskoj. Hrvatska narodna banka ima obvezu dva puta godišnje informirati Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. narodne banke bila je da informira Sabor 5 mjeseci nakon završetka financijske godine. I po novim a i po postojećim odredbama Hrvatski sabor može raspravljati i donositi posebne zaključke, ali oni po ovom prijedlogu ne mogu utjecati na neovisnost dok u postojećem zakonu to nije bilo decidirano navedeno. Financijska neovisnost Hrvatske narodne banke očituje se u tome što je Hrvatska narodna banka svoje eventualne gubitke dužna pokriti iz sredstava vlastitih pričuva, a isključuje se mogućnost pokrivanja istih iz državnog proračuna Republike Hrvatske. S time da se zadržava obveza Hrvatske narodne banke da višak ostvarenih prihoda koje ne izdvoji u vlastite pričuve uplati u državni proračun Republike Hrvatske. Isto tako mijenja se i sastav i status članova Hrvatske narodne banke tako da savjet čine guverner i osam vice guvernera i oni sada imaju status zaposlenika Hrvatske narodne banke i sukladno tome moraju urediti svoj položaj. A nakon prestanka obavljanja dužnosti člana savjeta oni i dalje ostaju zaposlenici Hrvatske narodne banke te svoja prava i obveze uređuju ugovorom o radu. Guvernera i viceguvernere imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun. Slijedom iznijetog mi u Klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je ovim Konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, dakle izmjenama položaja Hrvatske narodne banke Hrvatski sabor još jednom potvrđuje spremnost Republike Hrvatske u poduzimanju promjena s ciljem ostvarenja članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te podržavamo njegovo donošenje. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Dozvolite da odmah u ime Kluba zastupnika SDP-a iskažem naše stajalište po kojem mi smatramo da je naravno nužno potrebno uskladiti sve naše zakonodavstvo sa pravnim stečevinama Europske unije i sa preuzetim obvezama i u tom pogledu sasvim sigurno da rješenja koja se u ideji podržavamo. Međutim, postavlja se pitanje kakav je predložen način i regulativa vezano za ostvarivanje ove ideje. Bojimo se da je u tom pogledu i Republika Hrvatska otišla nekoliko koraka dalje i da je preuzela takva rješenja koja u biti temeljne ciljeve, a i samu ustavnu poziciju Hrvatske narodne banke O čemu se radi? Prvo, prema Ustavu Republike Hrvatske članku 53. jasno je rečeno da Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske, da položaj prava i dužnosti Hrvatske narodne banke se uređuju zakonom, naglašavam zakonom i da Hrvatska narodna banka je u svom radu samostalna ali i odgovorna Hrvatskom saboru. Međutim, mi imamo ovdje i u obrazloženju predloženog zakona i u samim normama jasno nedvojbeno očitovanje gdje se kaže između ostaloga citiram: “Suština predloženih izmjena zakona je prenošenje ovlasti Hrvatske narodne banke koji se odnose na utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike, upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske, izdavanje novčanica i kovanog novca, kao i reguliranje i unapređivanje i nadziranje platnog sustava na sustav, europski sustav središnjih banaka. Poštovane kolegice i kolege, otvoreno si postavljamo pitanje kako u takvom kontekstu kad se takve ovlasti prenesu sa Središnje banke, dakle sa Hrvatske narodne banke na Europsku središnju banku moguće ostvariti ciljeve iz članka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci u kojoj se kaže da je osnovni cilj Narodne banke jest u okviru citiram njezinih ovlasti postizanje održavanja stabilnosti cijena. Zatim, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja Hrvatska narodna banka će podupirati gospodarsku politiku itd. itd. Kad ona praktički temeljne ovlasti vezano za upravljanje i reguliranje i unapređivanje i nadziranje platnog sustava praktički prenosi na nekoga drugoga i više neće taj dio obavljati. Jedno je pitanje usklađivati poziciju Hrvatske narodne banke da prema načelima i stajalištima rada Središnje banke uskladi i svoj rad u Republici Hrvatskoj, da ujednači bankarsko i financijsko tržište i u Republici Hrvatskoj ili na području Republike Hrvatske s Europskom unijom, a drugo je ovako prenijeti ove ovlasti. Druga naša primjedba je jasna i ona se na prvi pogled čini kao formalno-pravna gdje se kaže da Hrvatska narodna banka u obavljanju svojih zadataka u potpunosti poštuje odredbe Statuta Europske i Središnje banke naravno i ovih drugih banaka, saveza banaka. E sad u pogledu čega svega ovog oko vođenja i primanja monetarne politike, deviznih operacija, držanje i upravljanje međunarodnih pričuva, nesmetanog odvijanja platnog sustava itd. kolege, nama tog momenta ključni pravni propis koji regulira Hrvatsku narodnu banku više nije ni Zakon o narodnoj banci, ni Ustav Hrvatske, ni njeni akti, nego je to Statut zapravo Europske središnje, Saveza središnjih banaka. U takvoj situaciji se postavlja pitanje prvo da li mi moramo da bismo donijeli ovakav zakon promijeniti Ustav i propisati da u Ustavu, da položaj, prava i dužnosti Hrvatske narodne banke se uređuju Statutom Europske središnje banke i zakonom. Iako je pitanje da li mi tu naš Ustav uopće možemo unijeti s obzirom da se radi o međunarodnoj organizaciji zajednica ili bi mi morali prije donošenja ovakvih izmjena i dopuna zakona zapravo napraviti jedan sporazum, odnosno ugovor, međunarodni ugovor između nas i nadležnih europskih banaka koje bi trebalo prije toga ratificirati u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom jer se na Međunarodnu organizaciju i zajednicu prenose financijske ovlasti i ne samo financijske ovlasti, nego i financijski suverenitet Republike Hrvatske. Treće. U kojoj mjeri i u kom pravcu taj oblik suvereniteta ide. Iznimno je važno ta pitanja uočiti ne samo o već citiranoj odredbi, novoj odredbi članka 64.i nego prije svega između ostaloga treba naznačiti i to da između toga u 64.b kaže: “Hrvatska narodna banka je sastavni dio europskog sustava središnjih banaka i naravno pošto je sukladno članku 43. Statuta europskih sustava središnjih banaka koji se primjenjuju na zemlje članice s privremenim izuzećem, odnosno derogacijom. Postavlja se pitanje zapravo u kom pogledu se čini ovo izuzeće i u kom pogledu se u član 43. Statuta u cijelosti primjenjuje na ove zemlje. To zapravo u zakonu nije razrađeno. Četvrto. Naravno postavlja se vrlo važno pitanje kako je moguće uopće novi članak izmijenjeni i dopunjeni članak 58. odnosno sada članak 19. ovog realizirati, gdje se kaže da Hrvatska narodna banka dva puta godišnje informira Hrvatski sabor i sad ne dovodeći u pitanje neovisnost Hrvatske banke, Hrvatski sabor može na temelju podnesenih informacija obaviti raspravu i donijeti posebne zaključke. Pa znate, Hrvatski sabor prvo ne treba nikakvu suglasnost Narodne banke da on može donositi zaključke ako je najviše zakonodavno i predstavničko tijelo ove zemlje. Drugo, Hrvatski sabor osim toga donosi zakone, pa donosi i nekakve odluke, pa donosi zaključke, pa donosi Ustav, pa donosi ustavne zakone, pa zamislite sada koju smo mi blagonaklonost dobili Hrvatske narodne banke da čak možemo donijeti zaključke kao Sabor. Ne radi se o tom pitanju. Radi se o pitanju da li Hrvatski sabor time se uskraćuje njegova ustavna pozicija kao predstavnika naroda i građana da može zakonom i u odnosu na Hrvatsku narodnu banku regulirati određena pitanja u interesu zapravo svoje države i svoga naroda i svojih građana. Čini se da ovdje se zapravo pokušava izvan sustava u cijelosti i djelovanja Hrvatskog sabora izdajući pozicija Hrvatske narodne banke što ja osobno mislim da ne bi bilo dobro ni za Hrvatsku ni za Narodnu banku. narodna banka može u skladu sa potrebama vezano za obavljanje svojih zadataka otvarati račune i drugih sudionika na tržištu, isti članak 59. Sad zamislite, u skladu sa svojim potrebama može, a šta je sa potrebama drugih sudionika na tržištu, da li oni imaju pravo da se traži da Narodna banka otvori račune da bi oni mogli razvijati gospodarsku i svaku drugu djelatnost ili će se ona pretvoriti u poziciju da sukladno statutarnim odredbama i odlukama središnjih europskih banaka zapravo provodi monopolske pozicije u pojedinim kompanijama i na našem tržištu, a ne samo drugdje. Otvarajući između ostaloga i ovakve račune i kroz ovakvo poslovanje i djelovanje. Mi smatramo da to pitanje treba vrlo precizno regulirati i urediti ne radi toga da mi ne bi omogućili. Dapače, da omogućimo konkurenciju, ali ravnopravnu ustavno-pravnu i tržišnu poziciju i domaćeg i svih drugih firmi na području Republike Hrvatske koje će se ovdje pojavljivati i koje će na ovom prostoru djelovati. Naravno, dosta interesantnih rješenja se javlja i u pogledu određenih stvari koje se i nadalje odnose u skladu sa statutom, npr. upis kapitala u europske banke, u europsko, prijenos dijela međunarodnih pričuva kao i druga pitanja, pazite. Ali prijenos dijela međunarodnih pričuva Hrvatske narodne banke. I druga pitanja vezano u integraciju Hrvatske narodne banke u Europsku središnju banku bit će riješeno u skladu sa statutom Središnje banke. Pa čekajte, prvo pitanje čije su međunarodne pričuve? Čiji je to novac? Ja mislim, na kraju i u obrazloženju su sami kod njega napisala da je to novac Republike Hrvatske odnosno njenih građana. Postavlja se pitanje kojim pravom će sada zapravo prijenos i upravljanje tim dijelom tog novca kao dijelom svog kapitala u sudjelovanju tamo odlučivati sukladno propisima Statuta Europske središnje banke, a ne propisima i zakonima Republike Hrvatske, pa i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci koji je donio ovaj Sabor. To su stvari koje su tako ozbiljne da mi jednostavno pitamo. Tražimo odgovore na ova pitanja prije nego što uopće možemo glasati o Konačnom prijedlogu zakona. Naravno ovo su najsloženija, najozbiljnija pitanja. Ali se javljaju i neka druga pitanja koja su vrlo interesantna, zapravo čudna.

Jer to što ćemo mi u zakonu napisati uopće ne obvezuje Europsku središnju banku, ne obvezuju njeni akti. Naš zakon nju ne obvezuje. Ili drugo pitanje. U članku 64.f kaže se, guverner Hrvatske narodne banke u vezi s odlukom o rješavanju i razrješenju iz članka 42. ovog zakona ima pravo na zaštitu pred Europskim sudom pravde. Pa ja bih htio podsjetiti da pred Europskim sudom pravde hrvatski građanin bilo koji kao i bilo koji građani Europske unije ima pravo na zaštitu svojih prava ako su radi o povrijeđenim Ustavom zajamčenim ljudskim pravima i slobodama, ali naravno nakon što iscrpi pravni postupak i pravni poredak pred sudbenom vlašću svoje zemlje. Šta ovo sada znači? Da mi imamo jednu osobu po jednoj osobi koja je iznad svih građana Republike Hrvatske i koji će ostvarivati zaštitu svojih prava neovisno o pravnom poretku Republike Hrvatske. Ali oprostite kolege, onda je i ova institucija koju on predstavlja u nešto drugačijoj poziciji nego što je Republika Hrvatska po svom suverenitetu i po svojoj po svojoj teritorijalnosti i naravno vladavini pravnog sustava koji se primjenjuju na nju. Dalje je dosta interesantno rješenje koje dakako izazivaju potrebu da se jednostavno komentiraju. Mi imamo ovdje primjerice situaciju sljedeću da će, kaže se da članovi, odnosno pravo i obaveze iz radnog odnosa članova Savjeta Narodne banke uređuju se ugovorom o radu ovim zakonom i Statutom Hrvatske narodne banke. E sad, između ostaloga u članku 16. se kaže da u slučaju razrješenja člana Savjeta, a oni su zapravo viceguverneri imaju pravo na plaću isplaćenu u mjesecu prije izvršenja do novog zaposlenja, a najdulje godinu dana od prestanka obnašanja dužnosti. Svi dužnosnici u Republici Hrvatskoj imaju također taj prijelazni period, zato nemaju pravo na naknadu, odnosno otpremninu od, ali od 6 mjeseci plus 6 mjeseci 50% plaće. Ovdje se jamči puna plaća od godinu dana. Tako da je to opet pokušaj postavljanja iznad pozicije, onda se između ostaloga kaže i to u članku primjerice 23. na pravo obaveze članova Savjeta Narodne banke koji nisu utvrđeni novim zakonom ili statutom Hrvatske narodne banke primjenjuje se Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Ne kolege, mora biti obratno. Zakon o sprječavanju sukoba interesa je zakon koji štiti i između ostaloga je pravno sredstvo u borbi protiv mita, korupcije, a i svih ostalih duplika, ne samo nezakonitih nego i nemoralnih ponašanja. Prema tome, na njih se mora primjenjivati Zakon o sprječavanju sukoba interesa i naravno ako su u pojedinim odredbama oštrije odredbe Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i Statut Hrvatske narodne banke onda dodatno i … /Govornik se ne razumije./ … Jer se radi o specifičnoj dužnosti koju obavljaju i kojem trebaju jamčiti financijsku i monetarnu sigurnost Republike Hrvatske. Naravno dosta je interesantno ovdje primijetiti isto tako u članku 36., odnosno sadašnjem prijedlogu o izmjenama i dopunama članka 7. da su se pobrojali sve Republika Hrvatska, jedinice lokalne, regionalne, samouprave, zatim druga javna tijela u Republici Hrvatskoj koja ne bi mogla biti kreditirana ili ne bi mogla ostvarivati kredite. Postavlja se pitanje šta je sa organizacijama i zajednicama koje imaju tzv. javne ovlasti. Da li one imaju? One nisu spomenute. Mi ovo postavljamo čisto kao upit da bismo mogli razriješiti neka pitanja. I zadnju stvar. S obzirom na Ustav, ustavnu odredbu članka 53. koji jasno kaže da Hrvatska narodna banka između ostalog odgovorna Hrvatskom saboru, a jedan od oblika odgovornosti jeste i vezana uz pravnu usklađenost sustava i mogućnosti pravne odgovornosti. Postavlja se ipak pitanje po čemu bi to Hrvatski sabor zadirao u neovisnost Hrvatske narodne banke ako potvrđuje njen statut sa aspekta da između ostaloga utvrdi da li je taj statut svojim odredbama razradio stupanj neovisnosti u skladu sa onim kako Ustav i zakon predviđa, koji je donio ovaj Hrvatski sabor, za neovisnu instituciju kao što je Hrvatska narodna banka. Uključuje se sad druga pitanja. Prema tome po čemu bi to jednostavno bilo zadiranje u neovisnost? To je meni vrlo interesantno. Osim ako nije statut postao jedanputa pravni akt kojim se može regulirati i čitav niz drugih pitanja koje Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci jednostavno nije predvidio. A s obzirom na to da se predviđa da će Hrvatska narodna banka svoje veoma važne funkcije prenijeti zapravo i obavljati u skladu sa statutom Europske središnje banke onda će biti jasno da će taj statut morat biti usklađen

a ne obratno, ne da ga ne potvrđuje. Zbog toga mi smatramo da ovaj Konačni prijedlog Zakona ne bi trebalo za sad donositi nego da bi se trebalo donijeti zaključak da ide u treće čitanje i da sve ove primjedbe i sugestije koje imamo naše predlagatelj još jedanput rasprave sa razloga da postignemo dva osnovna cilja. Da uskladimo ovaj Zakon sa potrebama Hrvatske i njenim ulaskom u Europsku uniju i s druge strane da u isto vrijeme sačuvamo i financijsku i bankarsku suverenitet i teritorijalni integritet i mogućnost da se ostvare temeljni ciljevi slobodnog tržišta i na području Republike Hrvatske. Hvala Hvala. Državni tajnik Ante Žigman. Izvolite. **Žigman, Ante** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, ja sam mislio sačekati do kraja ali imao sam potrebu javiti se nakon ovih nekoliko primjedbi uvaženog zastupnika Arlovića. Ja bih rekao, dakle, dio koji se veže na prijenos ovlasti oko oko stabilnosti cijena i od zadržavanja i makroekonomske stabilnosti na europski sustav središnjih banaka, htio bih napomenut, dakle, da se to odnosi na trenutak kad će Hrvatska ući u Europsku uniju. A to je istovremeno i cilj europskih sustava središnjih banaka, odnosno Europske centralne banke. Da bi Hrvatska se uopće pridružila njima mora zadovoljiti taj kriterij. Dakle, to je samo po sebi jasno. Kada se govori o dijelu oko preuzimanja određenih, primjerice, statuta europskog sustava središnjih banaka i ostalih pravnih akata, opet se odnosi na razdoblje i sve ovo, većina stvari na koje ste se osvrnuli se odnosi na razdoblje kada Hrvatska uđe u Europsku uniju. A mislim da je svima nama jako dobro poznato da Hrvatska ne može ući u Europsku uniju prije nego što se potvrdi Ugovor o pristupanju, ratificira ovdje u Saboru, u kojem će biti sve to skupa jasno navedeno. I jasno piše u prijelaznim i završnim odredbama dakle da cijela Glava stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, sve te stvari uopće danas, odnosno u trenutku kada će se ovaj Zakon izglasati neće stupiti na snagu. Ono što je predlagač, dakle, Vlada htjela i što je u pregovaračkom stajalištu potvrdio Nacionalni odbor u kojem opet ponavljam sjede uvaženi članovi Hrvatskog sabora, dakle, je pokazati spremnost da u trenutku ulaska u Europsku uniju ćemo poštovati taj segment jer je monetarna politika izuzetno važan segment cijelog i jedinstvenog tržišta Europske unije kojem Hrvatska želi pripadati. Tako da isto tako što se tiče međunarodnih pričuva, što se tiče prijenosa, dakle, dijela kapitala vi isto tako vrlo dobro znate, dakle, da će se Ugovor o pristupanju, ponavljam, ratificirati ovdje. Očekuje se također da će biti referendum. Dakle, hrvatski građani će za to glasati i u tom segmentu se ovdje ne ulazi i ne radi se ništa mimo hrvatskih građana. Hrvatske narodne banke pred Saborom je u skladu sa svim najboljim svjetskim praksama u cijelom svijetu. I u Americi, i u Europskoj uniji, dakle, uvijek guverneri najmanje dva puta godišnje, a ponekad i češće izlaze pred parlament pred parlamentom, odnosno Saborom daju svoje mišljenje i na njihovo mišljenje se daje, dakle, raspravlja se o njihovom mišljenju i na taj način se daje i određeni zaključak na njihov rad. I na kraju što se tiče kreditiranja javnog sektora, kompletan javni sektor je, dakle, izuzet iz kreditiranja od strane Hrvatske po ovom članku ne kreditira. Dakle, bilo koji segment države upravo da bi se izbjegle, ponavljam, sve one traume hrvatskog gospodarstva iz 80-ih i s početka 90-ih godina koji su bili zbog rata, ali prije svega zbog razdoblja 80-ih kad je Hrvatska narodna banka kreditirala, tadašnja Narodna banka Hrvatske mnoge mnoge segmente gospodarstva, za što naravno nije ovlaštena, odnosno njen posao koji bi omogućio trajnu makroekonomsku stabilnost. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite.

Ukoliko bi se ovaj Konačni prijedlog Zakona izmjenama i dopunama Hrvatske narodne banke prihvatio u neizmijenjenom obliku u kojem ga je Vlada predložila, tada bi se on mogao pod navodnike nazvati i "Zakon o potvrđivanju gubitka hrvatske monetarne suverenosti". Kao konačni cilj svih izmjena i dopuna pa i Zakon o Narodnoj banci koji su u proteklih 7, 8 godina doneseni u ovom Visokom domu. Možda to samo po sebi i ne bi bilo toliko loše ako se ne bi zapitali a zbog čega, ako je potpuno izvjesno da će se ta monetarna suverenost izgubiti ulaskom u i da apsolutno oko toga imamo suglasje, oko ulaska. Zbog čega do tog perioda nismo iskoristili suverenost i činjenicu da naša nacionalna valuta, kuna, može dati izuzetno veliki doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva i da može stvoriti uravnoteženi ritam razvoja hrvatskog gospodarstva. Zbog čega unaprijed odbacujemo sve ono što smo evidentno mogli ostvariti? Zbog čega već čitav niz godina, a nije baš da nema, gospodine državni tajniče, prakse ili da nije bilo prakse takve da se središnja država mogla zaduživati u svojoj centralnoj banci. Pa i da je trezorske zapise i zadužnice nije trebala uzimati na sekundarnu nego na primarnom tržištu. Zbog čega efekti koji evidentno leže na strani velikih deviznih rezervi koje Hrvatska ima, nikada nisu bili ili nisu bili na najprimjereniji način u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva. To su razlozi o kojima treba raspravljati, razgovarati danas kad govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona koji je evidentno zapeo upravo na onome na čemu se ništa nije promijenilo. Znači, razlozi koji su doveli da dođe danas Konačni prijedlog Zakona su ostali isti. Posljedice jednako loše. Mi u klubu HSS-a nažalost ne možemo pronaći razloge da bismo mogli podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci jer držimo da nema potrebe. Mi s time ne želimo negirati, negirati da sve ono što se potpisalo i sve ono što treba uskladiti na monetarnom planu i ne treba uskladiti. Naravno da treba, ali bojim se da vrijeme koje je ispred nas ne koristimo u najboljem obliku. Ja se slažem da odredbe neću odmah djelovati, nego ću pojedine odredbe djelovati onog dana kad uđemo u Europsku uniju, ali smo mi čitavim nizom mehanizama praktično sebe unaprijed razbaštinili. Počet ću od odnosa koji ima ovaj Visoki dom kada je u pitanju budući odnos prema Hrvatskoj narodnoj banci. Mi više ne potvrđujemo statut Hrvatske narodne banke. To se obrazlaže čitavom nizom ograničenja koja su nužna jer bismo time umanjili neovisnost Hrvatske narodne banke. Znači ovaj Dom kada bi raspravljao i potvrđivao statut, a svi znamo što je statut Hrvatske narodne banke tada bi utjecao na neovisnost Središnje banke. A da li se itko sjeća u ovom Parlamentu da je kroz raspravu o statutu došlo na bilo koji način da smo osporili neovisnost Središnje banke? To naprosto nije moguće. Pa što je zadaća ovog Doma? Pa upravo to da skrbi nad time da se nositelj monetarne politike ponaša u skladu sa zahtjevima našeg društva, našeg gospodarstva, naših građana. Ako ne možemo utjecati na statut koji će definirati i ciljeve, i zadatke, i poslove i obveze, a onda se postavlja pitanje a na što ćemo utjecati ako na to ne možemo utjecati? Prema tome, ja ne vidim zbog čega Hrvatski sabor i nadalje ne bi potvrđivao statut Hrvatske narodne banke. Drugo, u članku 5. gdje se pokušava naći najprikladniji izraz za određivanje tečaja leži jedan kako bih rekao sudbinski problem. Naše izvozno gospodarstvo već godinama uporno ponavlja da je kurs jedan od glavnih razloga za nekonkurentnost izvoznog hrvatskog gospodarstva, da je politika kursa za izvoznike neprihvatljiva. Mi se možemo složiti s time uvažavajući veliku zaduženost hrvatskih građana kojima bi se negativno reflektirala promjena kursne politike, ali se naravno moramo i složiti da ne možemo ni vlastito gospodarstvo baciti na koljena, a od njih tražiti dobre rezultate konkurentnosti i ostalo. Prema tome, nužno je a i opet tu gospodine državni tajniče ima iskustava da se te dvije naizgled nepomirljive stvari pomire, a nužno je na neki način vrednovati naše izvoznike, a danas riječi izvoznik znači ustvari aktuelni hrvatski proizvođač. Njih je nužno vrednovati nekom drugom mjerom bilo fiskalne, bilo neke druge politike. Postoje takva rješenja u nama susjednim zemljama upravo da se taj debalans kursne razlike ne prelama na izvoznicima, nositeljima proizvodnje u Hrvatskoj, možemo slobodno reći. Prema tome, članak 5. se bavi raspravama o najboljem korištenju izraza mislim da se treba baviti sadržajem problema. Drugo, članak 7. opet lijepo ponavlja da je zabranjeno svako kreditiranje, nema kreditiranja središnje Hrvatske države, bolje da se ona zadužuje na vanjskom tržištu, bolje da ona i dalje uvećava vanjski dug, a znamo da je razlika između tog zaduživanja i onog koji bi moglo biti objektivno okolnostima značajno velika jer danas na žalost moramo uzimati tuđe novce da bimo pokrili deficit ili da bimo financirali neke od aktivnosti središnje države ili javne uprave. Ono što je za nas također neprihvatljivo i držimo da nema niti jedan razlog da se ne nalazi u ovom Konačnom prijedlogu zakona, ne leži u činjenici da će Hrvatska narodna banka, savjet će se činiti od guvernera Hrvatski sabor neće moći raspravom u slučaju da utvrdi da je došlo do takvih tendencija u monetarnoj politici koji ozbiljno štete i hrvatskom gospodarstvu i hrvatskom društvu raspravljati o tome i smijeniti nekoga tko je za to odgovoran. Ako je došlo do defekta bilo kod banaka, bilo kod drugih sudionika u monetarnoj politici da ovaj Parlament više neće imati mogućnost da smijeni onoga tko je pogriješio nego će se on pokrivati plaštom Europske središnje banke kao da je on izabran od strane Europskog Parlamenta. Još uvijek ovaj Parlament gospodo bira našeg guvernera, naše članove vijeća, a ne Europski Parlament. Kad dođe na red Europski Parlament onda ćemo razgovarati je li to isto moguće. Za sada tome nije tako i ne vidim kakav bi to bojazan bio i tko se to boji ovog Parlamenta, koji to guverner, koji članovi savjeta da im je teško da nama podnose račune pa ako su pogriješili kao i svi drugi pa ne može ovaj Parlament biti jedino zadužen da kažnjava same sebe, a očigledno u posljednje vrijeme u tome pravcu idemo dobro naprijed. Prema tome, otvaraju se i ja imam jedno dva vrlo jednostavna pitanja gospodine državni tajniče. Da li vi držite i da li vjerujete da će ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci baš dati najbolji odgovor kako će se dvije ključne stvari riješiti? Prva je smanjenje eksterne ranjivosti. Da li će on dati odgovor da našu ranjivost koju imamo, da li to može riješiti? I drugo, da li ćete osnažiti kapitalne kontrole kao pravilo ili će biti samo opcija? Svako dosadašnje osnaženje koje se regrutiralo na način da je Narodna banka stvorila nepovoljnije odnose bankama da vrše dalje kreditiranje građana i gospodarstva završilo je jednako neuspješno. A nisam baš najsigurniji da će i takva dalja nastojanja kapitalne kontrole dovesti do nečega što će uravnotežiti odnos jer on naprosto nije uravnotežen u sadržaju pa ćemo ga teško kroz formu uspjeti uravnotežiti. Naravno da je i pitanje naših deviznih pričuva da li je Europska središnja banka mjesto koje će odlučivati o deviznim pričuvama hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva ili je to ipak mjesto ovdje u Hrvatskoj? Ne dvojimo mi u klubu HSS-a da se ne treba vršiti prilagodbu i da Hrvatska narodna banka ne treba stvarati uvjete za ukupna približavanja i stvaranja onih odnosa koje imaju sve članice Europske unije. Ali je isto tako zadaća monetarnog faktora u ovoj zemlji da bude u funkciji razvoja gospodarstva da osnaži potrebu za kvalitetnim i jeftinim plasmanima i da stvori takve odnose u kojima će banke kao financijski posrednici neupitno biti u funkciji tog istog sektora. Na žalost činjenica da više u dobroj mjeri i nismo u poziciji da preko financijskih posrednika, odnosno banaka vršimo suportiranje našeg gospodarstva, dovodi nas u još težu poziciju. U još težu poziciju, jer hrvatske banke su u 90 i više posto u vlasništvu stranaca. Prema tome, prodala ih je vlast u ovoj zemlji, a građane nabrajanje onih koji su ih prodali ne zanima. Prodala ih je želja da se bolje dati na raspolaganje strancima, a ja ću govoriti u ime HSS-a, on nikad nije bio za to. U ovom Parlamentu je jednako govorio kad je bio u koalicijskoj vlasti, u ovom Parlamentu jednako govori danas, u ovom parlamentu će jednako govoriti i sutra. Prema tome, građane ne zanima tko je što napravio loše, nego građane zanima je li smo mi spremni danas napraviti bolje. A ako smo mi spremni napraviti bolje, onda ovaj prijedlog zakona nećemo prihvatiti i osnovat ćemo napokon svi govorimo to, hrvatsku komercijalnu banku kao potporu razvoja hrvatskog gospodarstva, ali i potporu našim građanima. Potporu našim građanima, jer tako možemo regrutirati i vratiti djeličak samostalnosti koja nam je pobjegla. Prema tome ta odgovornost uvijek leži na vlasti, ali se uvijek naslanja i na oporbu bez obzira tko bio vlast, tko bio oporba. ja želim u ime kluba HSS-a svih pozvati da razmilimo o ovom Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Narodnoj banci, da ostavimo vremena da još jednom prođemo ovo sve i da dobijemo onakav prijedlog kakvi smo i zadnji puta kazali, a on mora biti izmijenjen u ovih nekoliko članaka jer oni nisu u interesu Hrvatske države. Hvala. Imamo dva ispravka. Gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite. da smo s čitavim nizom elemenata unaprijed razbaštinili. To uopće nije, stvarno nije točno. Ja ću samo podsjetiti da su u travnju 2001. godine Hrvatski sabor narodnoj banci kojim se uredila monetarna politika u Republici Hrvatskoj u skladu sa standardima razvijenih država i posebice Europske unije. Dvije glavne promjene koje je uveo novi zakon bila su davanja pune samostalnosti i neovisnosti I sada znači taj zakon i dalje djeluje, a najveći dio izmjena i dopuna ovih zakonskih odredbi odnosi se na integraciju Hrvatske narodne banke u europski sustav središnjih banaka i to kada se ispune uvjeti, a to znači kada Hrvatska bude članica Europske unije. Prema tome mi tada prihvaćamo i Protokol o statutu europskih središnjih banaka i

pa ja vas moram ispraviti. Naime to nije točan navod. Zašto? Zato što je banke rasprodala, prodala i rasprodala bivša koalicijska vlast u kojoj je sudjelovao i HSS. A kada govorite o HSS-u ja ću vas podsjetiti samo da je jedan, istina danas bivši HSS-ovac Marinko Filipović kao direktor DAB-a rasprodao na jedan sramotan način, Dubrovačku banku. Istina on je danas bivši HSS-ovac, ali je u to vrijeme bio u Hrvatskoj seljačkoj stranci. Prema tome vaš navod nije baš bio točan.

ali moram odgovoriti. HSS nije sudjelovao u početku rušenja banka i rasprodaje bankarskog sektora od Dubrovačke banke, gradske banke, ostalih banaka. HSS nije sudjelovao u svim onim nedaćama koje su pogodile hrvatsko bankarstvo od početka

Ne znam u čemu je ovdje povrijeđen Poslovnik, ali evo gospodin Pecek izvolite i vi. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Članak 209. Pa gledajte, dozvoljavate gospodinu Matušiću i gospođi Majdenić da govore kao navodni ispravak netočnog navoda o onom što zastupnik Markov u ime kluba HSS-a nije uopće govorio. Mogli bi mi govoriti o Dubrovačkoj banci i o svim onim bankama koje su prodate prije 2000. godine i rado bi poveli tu raspravu mi u klubu HSS-a, ali molim vas nemojte dozvoliti da kolege zastupnici blate one koje govore u ime kluba i koji govore o zakonu, da im se kasnije lijepi neka odgovornost za Dubrovačku banku. Pa gospodin Matušić je iz Dubrovnika pa barem on zna tko je i kako upravljao Dubrovačkom bankom i kako je i zbog čega završila. Nije bilo nikakvog blaćenja nego tvrdnji koje vi opovrgavate i pozivate se da je povrijeđen Poslovnik. Povrijeđen je Poslovnik u 90% slučajeva kada se ispravlja netočan navod. Isto tako povreda Poslovnika, gospodin Frano Matušić. jer nisu upozorili na povredu Poslovnika, jer je nisam napravio. Gospodin Markov je rekao da je HSS bio protiv prodaje banke. Ja sam ga opovrgnuo i rekao da to nije točno, jer njihov dužnosnik tada HSS-ovac je prodao, odnosno rasprodao Dubrovačku banku i to su činjenice, ne možete od njih pobjeći i sudjelovali ste u vlasti koalicijskoj koja je rasprodala banke, nismo mi bili u toj koalicijskoj vlasti. **Bebić, Luka (HDZ)** Iziđimo iz ovih nepotrebnih dizanja tablica i vratimo se na raspravu. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Predložene izmjene i dopune Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci predložene su temeljem traženih prilagodbi uočenih za vrijeme screeninga. Međutim, u članku 36. zakona a koji govori o zabrani kreditiranja Republike Hrvatske tj. ne samo kreditiranja Republike Hrvatske nego i kreditiranje njezinih izvan proračunskih fondova jedinica lokalne i područne samouprave i drugih javnih tijela u Republici Hrvatskoj u stavku 3. ovog članka krije se moguća zloupotreba od strane države. Naime, stavak 3. ovog članka govori da kreditom se neće citiram: zadužnica koje je izdala Republika Hrvatska od strane Hrvatske narodne banke ako je ta kupnja izvršena na sekundarnom tržištu u skladu sa ciljevima monetarne politike Hrvatske narodne banke." Kao posrednik na sekundarnom tržištu može se u transakciji može se pojaviti i banka u državnom vlasništvu te na taj način omogućiti kreditiranje države u svim situacijama koje se inače ne bi smjele kreditirati s primarne emisije. S druge strane ako bi u pojedinim jedinicama lokalne samouprave došlo do teškoće u izvršavanju svojih financijskih obveza kao recimo Požeško-slavonska županija Hrvatska narodna banka bi selektivno mogla čisti portfelje pojedinih banaka od takvih zadužnica što otvara prostor korupciji na najvišim razinama. Uvjereni smo da tu mogućnost odgovorna država neće koristiti i pridružujemo se ostalim klubovima u prijedlogu da ovaj zakonski prijedlog ide u treće čitanje i da do trećeg čitanja sve ove primjedbe koje su danas ovdje spomenute da se ugrade u konačni prijedlog. Hvala lijepa. U ime kluba HSP-a, gospodin zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče! Klub Hrvatske stranke prava u skladu sa svojom političkom odgovornošću i politikom zaštite hrvatskih nacionalnih interesa neće niti može podržati konačni prijedlog ovoga zakona iz više razloga. Prvo, cjelokupni tekst konačnog prijedloga zakona iz više razloga. Prvo, cjelokupni tekst konačnog prijedloga zakona izrađeno je u samoj Hrvatskoj narodnoj banci dok je Ministarstvo financija ovdje imalo samo ulogu poštara. Drugo, cjelokupno polazište te predložene izmjene zakona o Hrvatskoj narodnoj banci sastoji se u potpunoj identifikaciji i poistovjećivanju uloge i funkcije cjelokupne HNB kao Središnje banke sa vlastitim ciljevima i interesima interesima a zaboravljajući interese i ciljeve hrvatskih građana. Prijedlog izmjena Zakona o HNB-u fokusiran je isključivo na rješenja kojima se na neodređeno vrijeme želi imobilizirati visoka razina ovlasti za guvernera i viceguvernere Hrvatske narodne banke dok su istovremeno kao zadaće HNB-a svjesno se izostavljaju sve one bitne odredbe koja pretpostavljaju snošenje osobne odgovornosti u ispunjenju njene uloge kao Središnje banke u ukupnoj politici zemlje a što je svojstveno svim središnjim bankama u svijetu te ugrađeno u regulativu o njihovom poslovanju i ciljevima. i ciljevima. Prijedlog izmjena Zakona o HNB-u doslovno je skrojen prema mjeri privatnih interesa nekolicine utjecajnih ljudi u Hrvatskoj narodnoj banci kao i centara moći u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koji su ih i doveli na sadašnje dok se istovremeno Hrvatskom saboru odriče svako pravo uvida u poslovanje Hrvatske narodne banke a niti bilo kome drugome u Hrvatskoj se to ne dopušta. Samo ću vas ukratko podsjetiti na pogubne rezultate i posljedice poslovanja Hrvatske narodne banke u proteklih 6 godina znači u razdoblju konac 2006. godine. Ostvareni gubici u poslovanju u tome razdoblju prema revidiranim podacima za mandata znači sadašnjeg i bivšeg vodstva ukupno iznose 1,1 milijardu kuna ili 150 milijuna eura što je najviši negativni financijski rezultat od svih hrvatskih državnih institucija. Ostvareni gubici u poslovanju deviznim rezervama RH-a a koje su povjerene na upravljanje Hrvatskoj narodnoj banci. Propast riječke banke "Rijeka" uz gubitak od cca. 87 milijuna eura od čega se Hrvatska narodna banka nastojala ograditi iako po zakonu jedina brine …/Govornik se ne razumije./… poslovanju ima ovlasti u nadzoru i kontroli Davanje protuzakonite suglasnosti za fiktivnu prodaju, lažnu privatizaciju najveće hrvatske banke "Zagrebačke banke" koja je kroz manipulaciju hrvatske javnosti putem svojih medija i prijevarom dioničara zagrebačke banke Zagreb preko noći od državne banke postala privatna banka iako do dan danas nitko i nikada i niti bilo tko u RH-a za tu i takvu prodaju "Zagrebačke banke" nije isplatio niti jednu kunu odnosno niti jedan euro hrvatskoj državi u hrvatski državni proračun čime je učinjeno više teških kaznenih djela od strane Hrvatska narodna banka je naime dala dozvolu i rješenje za fiktivnu privatizaciju i lažnu prodaju "Zagrebačke banke" koja je danas tržišno procijenjena na preko 2,5 milijardi eura a to je iznos koji je de facto Republika Hrvatska izgubila tom transakcijom Znači, netočno formiranje tzv. osnovničkog kapitala HNB-a kao institucije u iznosu od 2,5 milijardi kuna iz ničega budući da nitko i nikada u RH-a ili izvan RH-a nije uplatio bilo kakav kapital u Hrvatsku narodnu banku već je tzv. računovodstvenom kemijom koja prema Zakonu o računovodstvu ima obilježje kaznenog djela samovoljnom odlukom vodstva Hrvatske narodne banke kroz tzv. tečajne razlike bez ikakvog zakonskog temelja proglašene kapitalom. Loše vođenje kreditno monetarne politike zemlje koja je isključivo u funkciji uvoznih interesnih lobija i de facto potiče stalni rast zaduženja Republike Hrvatske u inozemstvu. Sadašnje vodstvo Hrvatske narodne banke stalo se deklarativno izjašnjavalo o visokoj inozemnoj zaduženosti iako iako sve mjere koje je donijela i donosi Hrvatska narodna banka radi zaustavljanja rasta inozemnog duga. Ne samo da inozemno zaduženje nisu usporila već inozemni dug nekontrolirano i stalno raste čime je Republika Hrvatska postala najzaduženija zemlja od svih tranzicijskih zemalja. Mjere Hrvatske narodne banke u domeni zaustavljanja inozemnog duga bile su i sad su zakašnjele, pogrešne te su kao takve kontraproduktivne te je logično da ne daju očekivan rezultat. Radi visoke zaduženosti zemlje koja prelazi negdje oko 90% BDP-a RH-a je u poziciji ekonomskog zaostajanja, rastućeg siromaštva i sa perspektivom sve težeg preživljavanja čak i u kontekstu ulaska žene u Europsku uniju. Promjena kreditno-monetarne politike pružila bi HNB-u i kao središnjoj banci te hrvatskom …/Govornik se ne razumije./… puno više šansi nego rizika budući da je ovakvo stanje neodrživo za duže razdoblje. HNB kao institucija nema reputacije rješavanja bilo kakvih problema koji su prisutni u gospodarskom životu zemlje već je samovoljno uspostavila i izgradila mehanizam nametanja vlastitih stavova kao aksioma naročito glede rješavanja fiskalnih problema zemlje koji bi svi u Republici Hrvatskoj bespogovorno trebali slijediti. znači konačni prijedlog zakona stavljena je odredbe da je jedini cilj Hrvatske narodne banke postizanje i održavanje stabilnosti cijena dok na primjer gospodarski rast i razvoj, nezaposlenost, poticanje gospodarske konjukture te održavanje likvidnosti u plaćanjima u inozemstvu su potpuno izvan Hrvatske narodne banke tj. Hrvatska narodna banka Hrvatska narodna banka tako regulativno postaje institucija koja je sama sebi svrha a što nije slučaj sa središnjim bankama naročito tzv. tranzicijskih zemalja kojima pripada i Republika Hrvatska. Ako Hrvatska narodna banka na primjer više ne odgovara za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu zar nije oportuno postaviti pitanje o svrsishodnosti držanja i upravljanja deviznim pričuvama RH od strane Hrvatske narodne banke koje su na primjer kroz važeći Zakon o deviznom poslovanju definirane da služe upravo za održavanje likvidnosti Držanje i upravljanje deviznim rezervama RH vodstvo Hrvatske narodne banke se naravno ne želi odreći jer prihodi na plasman istih sada čine preko 90% ukupno ostvarenih prihoda Hrvatske narodne banke kao institucije kao što se na primjer vodstvo odriče HNB kao središnja banka koja je jedino odgovorna za funkcioniranje hrvatskog bankovnog sustava nikada nije predložila na primjer Zakon o privatizaciji banaka čime je omogućen i otvoren put de facto nekontroliranoj privatizaciji istih tj. nešto se pretvorilo u ništa a što ima za posljedicu da Republika Hrvatska danas više nema gotovo niti jednu svoju banku. Kao razlog za navedena stajališta u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HNB-u navodi se također u RH već uobičajena poštapalica što se upravo tako predloženim odredbama Zakona o HNB-u RH zakonodavno približava regulativnim rješenjima koja važe unutar zemalja a protiv toga se naravno ne može boriti. Budući da je riječ o ovako povjerljivoj netočnosti i svjesnom dovođenju u zabludu zastupnika Hrvatskog sabora kao i najšire hrvatske javnosti lako se može ustanoviti uvidom u važeće zakone o središnjim bankama, na primjer Njemačke, Švicarske, Slovenije, Češke, Mađarske itd. koji svi takve odredbe ne poznaju. Budući da je tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci u brojnim svojim odredbama ispod profesionalnih kriterija bankarske struke u tom duhu nije ni definirano na primjer tko može biti guverner ili viceguverner, sa kakvom profesionalnom kompetencijom, radnim iskustvom i sa kakvom bankarskom biografijom dotične osobe moraju imati. Istovremeno, HNB kroz Zakon o bankama precizno propisuje tko može biti rukovodeća osoba ili član uprave neke komercijalne komercijalne banke, koga i uz čiju suglasnost imenuje nakon provjere stručnosti dosadašnjeg profesionalnog iskustva a za njih se nema ništa. Dosadašnje loše iskustvo sa vodećim osobljem HNB-a, naročito viceguvernera i njihova nesumnjiva odgovornost za brojne skandale i protuzakonite radnje u bankarskom sektoru koji su RH kroz razne sanacije i stajale porezne obveznike 13,7 milijardi dolara nalaže krajnji oprez i veliku odgovornost pri odabiranju vodstva i odgovornost odgovornost ovoga Hrvatskoga sabora hoćemo li dopustiti ovo što se predlaže da više nemamo nikakvoga utjecaja niti bilo tko ima kakvog utjecaja na vodstvo Hrvatske narodne banke i na to što će Hrvatska narodna banka raditi u ime nečijih drugih interesa, u ime nečijih drugih lobija, da će oduzeti budućnost hrvatskome narodu i svim hrvatskim građanima koji žive na ovim područjima. Prema tome, predlažemo treće čitanje i da se ovakve stvari više ne događaju u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite! Evo, gospodin Kovačević je rekao da su ove izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci skrojene prema mjerama i interesima nekolicine u Hrvatskoj narodnoj banci i interesnim lobijima. To ustvari je ta tvrdnja netočna i eurofobična. Naime, Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci je iz 2001. godine, pisan je koristeći rješenja iz Protokola o statutu europskog sustava središnjih banaka. Taj postojeći zakon je u velikoj mjeri usklađen s pravnim stečevinama Europske unije. Identificirano je svega nekoliko zakonskih odredbi koje sadrže male neusklađene s protokolom i sada se ovim izmjenama i dopunama zakona to mijenja odnosno usklađuje. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Josip Leko. Nema ga. Gubi pravo rasprave po ovom pitanju. Dalje, gospođa Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče. I ja ću evo vrlo kratko dati svoj skromni doprinos podržavajući naravno ovaj zakon, raspravi koja se kreće između dvije krajnosti, dakle između onog da totalno gubimo suverenitet ili onog koji kaže da ga posve zadržavamo. Ona je uvijek dakle na sredini i ustvari anticipira anticipira jedno buduće razdoblje i govori što će biti kad bude dakle ispunjen određeni uvjet a onaj osnovi uvjet je da Hrvatska postane članica Budući da smo sasma svjesni globalizacijskih procesa mi ih ne možemo izbjeći onda je sigurno bolje da budemo u njima aktivni sudionik. I ja bih počela onda od članka 64. koji kaže da je guverner Hrvatske narodne banke član Upravnog vijeća Europske središnje banke i to je ono što mi daje za pravo nadati se da će dakle aktivnim učešćem u tim procesima Hrvatska imati svoje mjesto. Ako ništa drugo da onda će barem dakle i banke koje su u stranom vlasništvu a posluju na hrvatskom tržištu imati ona pravila, dakle one kamatne stope za hrvatske građane koje imaju i za druge europske zemlje pa je to jedan od pozitivnih znakova koje ja vidim. Dakle, podržavam neovisnost Hrvatske narodne banke od politike bilo koje vrste a tome u prilog govore pokazatelji koji kažu da je Hrvatska narodna banka do sada savjesno i stručno obavljajući svoj posao doprinijela ukupnom gospodarskom razvoju i stabilnosti hrvatske i kune i bruto društvenog proizvoda, pa ću samo navesti neke pokazatelje koji govore tome u prilog. Dakle, od '94. godine do danas tečaj je varirao samo unutar 6% plus minus a 2005. godine dakle kuna je od '98. imala najniži tečaj tečaj koji iznosi 7,4 kune za 1 euro, a '98. je iznosio 7,1. Sve ove druge godine je bio daleko iznad toga što će govoriti podizanju konkurentnosti unutar Hrvatske države. Ja znam da izvoznici imaju ponekad poteškoća sa niskim tečajem ali budući da su naravno oni koji su na vanjskim tržištima i produktivnosti europskih zemalja i svih onih ostalih pokazatelja onda im je to manji problem ako još uključimo određene poticajne mjere za poticanje izvoza koje su unazad zadnje 2 godine kroz Ministarstvo gospodarstva i druge gospodarske, da tako kažem, mogućnosti dane. Isto tako, Hrvatska narodna banka, dakle, će voditi i dalje kao što je do sada vodila računa o stabilnosti cijena i inflaciji što je radila povremenim intervencijama na tržištu i kontrolama poslovanja i države kojoj više neće moći odobravati zaduženja. Dakle, nego će se to događati događati sa drugim instrumentima. Ja ću, dakle, samo reći da očekujem da Hrvatska narodna banka uz kontrolu Sabora, hoću reći uvjetno kroz razmatranjem ovih izvješća, a i njezinim sasma transparentnim ponašanjem, dakle, na njihovim Internet stranicama su svi postupci evidentni uspjeti dakle zadržati onaj dio, da tako kažem, suverenosti koji se odnosi upravo na onu njenu ustavnu funkciju a i zakonima različitima zadanu, a to je dakle da razvija hrvatsko gospodarstvo i drži stabilnim hrvatsko financijsko tržište. Dakle, eto, u tom smislu ja ne vidim preveliku opasnost od budućega delegiranja određenih funkcija koje će se morati neminovno dogoditi. Dakle, pristupanjem bilo kojoj uniji, svaka država, to je i u teoriji poznato i praksi se događa, dakle, uvodi, delegira određeni dio svojih ovlasti što je znači sa sasma gubi svoj suverenitet. A, dakle, postoje i modeli kad neke države koje su članice Europske i članice Europske monetarne unije. Pa ako imamo, dakle, iskustvo Velike Britanije, Danske i Švedske koje su ušle u Europsku uniju a nisu odmah uvele euro, dakle, mi možemo kad budemo članica, a ja se nadam da ćemo to u nekim rokovima koji su tu negdje u okviru 2, 3 godine i biti. Dakle, onda ćemo tek odlučivati u ovome Hrvatskome saboru koji ćemo dio suvereniteta direktno prepustiti ili ne. Eto, na tragu toga, dakle, ja vidim i prednosti kod ovog učešća, dakle, u udruženju europskih banaka i u Europskoj središnjoj banci. A naravno da uz dužnu kontrolu, ponavljam, se nadam da nećemo gubiti od tempa na gospodarskom razvoju, na smanjenju državnog duga i na povećanju bruto društvenog proizvoda koji je najviši do sada. U 2005. iznosi 6 968 eura po stanovniku, a isto tako ako gledamo BDP u milijunima kuna kontinuirano raste. Dakle, on je dosegao u 2005. iznos od 222 tisuće 0,31 milijun kuna što je, eto, udio i zasluga i Narodne banke. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Izvolite, državni tajnik, gospodin Žigman. Zaključno. **Žigman, uvažene dame i gospodo zastupnici. Zahvaljujem se zastupnicima na raspravi i evo, htio bih na kraju i odgovoriti na nekoliko i pitanja izravnih. Žao mi je što zastupnika nema ovdje, nadam se da će im se prenijeti moji odgovori. I u tom smislu, dakle, prije svega gospodin Markov je postavio dva pitanja koja su vrlo važna. Primjerice, da li će se promjenom ovog Zakona utjecati na smanjenje ekstremne ranjivosti. Sigurno. Sigurno da u trenutku kad Hrvatska uđe u europski sustav središnjih banaka i kad uvede euro da euro više neće biti dio našeg vanjskog duga. Nema više ekstremne ranjivosti, nema ranjivosti od toga da vam tečaj poraste pa vam rata otplate duga poraste 10%. Toga nema. Nema situacije, dakle, u kojoj poduzetnik kad mora otplaćivati svoj dug mora u tom smislu razmišljati o tome hoće li tečaj deprecirati ili ne. Nema. Dakle, svi ti rizici se izbjegavaju. Toga više nema. I u ovom Zakonu Hrvatski sabor to hrvatskim poduzetnicima omogućuje. Dakle, to se njima omogućuje ovdje. I sigurno nitko tko ozbiljno posluje neće razmišljati o tome da li mu takvo nešto će pomoći u njegovom poslu ili ne. Što se tiče hrvatskih građana oni su već presudili vrlo jasno. Stanovništvo od 70 milijardi kuna štednje, 70 milijardi kuna Dakle, od 70 milijardi 53 milijarde drži u eurima. Pa što treba više reći za što su građani glasali? Dakle, u tom smislu mislim da ovaj Zakon najbolje odgovara i ocrtava i i stanje u ekonomiji i stanje, raspoloženju stanovništva. Što se tiče kapitalnih kontrola, kapitalne kontrole više neće biti potrebne u tom trenutku, a do tada Hrvatska narodna banka, a i Sabor, ima mogućnost suspendirati sve kapitalne transakcije na 6 mjeseci s inozemstvom. Ta mogućnost postoji po sadašnjim zakonima. A što se tiče pričuva, opet napominjem, hrvatski građani će referendumom odlučivati o ovom Zakonu jer ovaj Zakon se neće primjenjivati dok hrvatski građani neće dok Sabor neće ratificirati ugovor o pristupanju. Do tada nema, dakle, primjene Glave VIII i Glave IX koje govore u ovim dijelovima o kojima su uvaženi zastupnici tijekom rasprave govorili. Vezano za treće čitanje, nema razloga da Zakon ide u treće čitanje i Vlada ne podržava treće čitanje iz sljedećeg razloga. Jer sva stajališta koja su ovdje navedena u raspravi i predložena su, ponavljam po treći puta, odnosno četvrti puta, prihvaćena na Nacionalnom odboru u kojem se nalaze, Nacionalni odbor za pristupanje Europskoj uniji u kojem se nalaze uvaženi zastupnici Sabora. Što se tiče izjava da je tekst rađen samo u Hrvatskoj narodnoj banci, to nije točno. Radna skupina Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija je na ovome radilo. Ministarstvo financija je bilo to koje je krajnje uputilo tekst Vladi, a Vlada Saboru i u tom smislu nikako nije moguće, dakle, tvrditi da je samo rađen Zakon u Hrvatskoj narodnoj banci. Što se tiče centra moći u inozemstvu koji podupire ovakav zakon, pa gospodo, centri moći u inozemstvu se bune protiv trenutno visokih restriktivnih mjera koje provodi Hrvatska narodna banka u smislu sputavanja rasta vanjskog duga. oni su isključivo protiv toga i kontinuirano, dakle, se bude protiv visokog regulatornoga opterećenja. Pa pogledajte koje su bile izjave nakon zasjedanja Hrvatske udruge banaka u ponedjeljak. Pa upravo suprotno od ovoga što se ovdje govori. Dakle, ovaj Zakon omogućuje da i Hrvatska narodna banka i dalje nastavi sa dosadašnjom praksom da osigura monetarnu, financijsku, fiskalnu, zajedno sa Vladom i dakle Ministarstvom financija, i na kraju krajeva, makroekonomsku stabilnost u niskoj inflaciji i omogućavanje koje će omogućiti hrvatskim poduzetnicima pripremu za ulazak u Europsku uniju. Što se tiče, dakle, drugih poticajnih mjera, sada imamo dakle u raspravi niz zakona, Zakon o poticanju malog poduzetništva i ostali zakoni koji su način i prostor i prolaz kroz koji se trebaju poticati određeni sektori prije ulaska u Europsku uniju, odnosno i u trenutku ulaska u Europsku uniju da bi bili konkurentni na Europskom tržištu. Dakle, u ovom slučaju mislim da ovaj Zakonu u svakom, nema osnove dakle da ide u treće čitanje i Vlada to ne podržava i predlažem dakle da se usvoji u ovom drugom čitanju i zahvaljujem se na raspravi. Hvala lijepa. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Ante Markov. Izvolite. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa. Gospodin državni tajnik je rekao da eksterne ranjivosti nema. Danas je ima. Neće je biti možda sutra, ali danas je definitivno ima. Kapitalne kontrole su nužne danas, naravno kad uđemo u Europsku uniju tada neće postojati potreba za njima, ali ključnija ključnija primjedba da je ovaj Dom izgubio svoje nadleštvo nad Hrvatskom narodnom bankom nije ničim opovrgnuto. Ovaj Dom je izgubio mogućnost da razrješava u slučaju lošeg poslovanja bilo guvernera bilo članove. Ovaj Dom je izgubio mogućnost da potvrđuje statut, ovaj Dom je izgubio one preferencije koje je imao i koje njega po hrvatskom Ustavu pripadaju. Hvala. Ispravak, gospodin Pecek. **Pecek, Željko (HSS)** Hvala lijepo. Pa ispravljam navod kako ovaj Zakon zapravo najbolje odgovara hrvatskoj ekonomiji. Zbog čega? Znamo koliko je hrvatska ekonomija ovisna o vanjskom dugu i konačno i unutarnjem zaduženju i znamo da hrvatske banke kontroliraju preko 95% hrvatskog tržišta tako da bi vjerojatno jedan zakon koji bi u periodu do ulaska u Europsku uniju kvalitetnije reguliralo ovo stanje pogotovo vanjske i unutarnje zaduženosti, tu ne mislim samo na poduzeća nego i na građane bio prihvatljiviji, a naročito nije prihvatljivo da čak niti Sabor ne može kvalitetnije raspravljati, odnosno donašati odluke o provođenju ekonomske politike u Hrvatskoj. Ovim Zakonom smo zapravo to Saboru oduzeli, on će moći slušati što Hrvatska narodna banka govori, ali neće moći ništa drugo poduzeti. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Hvala